Ако обичате, заемете местата си, уважаеми народни представители!

зала. Ще продължим с гласуването на следващите кандидатури, предложени съответно от Коалиция за България, „Атака” и от Движението за права и свободи.

избирането на ръководство на Централната избирателна комисия – първо. Второ, текстове, които уреждат избирането на останалите членове на Централната избирателна комисия, и че съотношението на парламентарните групи като членове на Централната избирателна комисия е абсолютно задължително и при изчисляването на това съотношение не влиза ръководството на Централната избирателна комисия, както и двамата членове от непредставените парламентарно, но представени в Европейския парламент политически сили. Господин Михов, изчакайте! ЛЮТВИ МЕСТАН: Много е ясна процедурата и сега ще я чуете. Точка втора от нашия Проект за решение отразява абсолютно коректно съотношението между парламентарно представените политически сили тук. По това съотношение партия ГЕРБ има 5,14 полагащи се членове, Парламентарната група на Движението за права и свободи – 1,95. Указът, който споменахте преди почивката, е в грубо, абсолютно грубо нарушение на Изборния

както и 0,95 – към единица. Няма логика в това. Взе от Движението за права и свободи,

от точка първа от Проекта за решение. Първо да гласуваме точка втора и след това съставът на комисията, защото, ако подходим алтернативно,

Предложението е да се гласува първо точка втора от Проекта за решение. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Има решение за разделно гласуване, но няма решение за поредността.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, преди поисканата почивка, имаше предложение за разделно гласуване на точките от Проекторешението и пленарната зала прие те да бъдат разделно гласувани. започна процедура по гласуване на точка първа и беше отхвърлена номинацията за председател на кандидатурата на Парламентарната група на ГЕРБ. Тоест ние вече фактически сме осъществили състава на тази процедура по Решението за избор на ръководство на Централната избирателна комисия с две гласувания. По отношение на това дали президентът е нарушил процедурата по някакъв начин с издаването на указ, мисля, че по-компетентен е Конституционният съд, който се произнася. Затова апелирам никой от тази парламентарна трибуна да не изземва функциите на Конституционния съд. Но по отношение на Изборния кодекс и текстовете в него смятам, че всички ние сме съгласни с едно: Народното събрание избира ръководството на Централната избирателна комисия и това беше поводът аз да поискам разделно гласуване. Затова считам, че тази процедура следва да продължи,

Щом не е противно, то е недопустимо, защото трябваше да поставя на гласуване другото. Моля Ви, не коментирайте фриволно! Единствената възможна процедура в тази ситуация беше противно предложение. Предложението е да се промени реда.

да преминем към гласуването на точка втора, а след това да довършим точка първа. Моля, режим на гласуване!

е прието. Уважаеми народни представители, при така променения ред на провеждане на заседанието, на обсъжданията и на гласуването, поставям на гласуване

на госпожа Ивилина Вергинова Алексиева, предложена от Коалиция за България за председател на Централната избирателна комисия. Моля, гласувайте.

Поставям на гласуване предложението

Затова моля да подложите на гласуване предложението ни, алтернативно направено, за госпожа Маргарита Иванова Златарева за заместник-председател на Централната избирателна комисия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Вие имате предложение за гласуване за заместник-председател. Първото е за председател и след като минат другите предложения... Заповядайте за обратно предложение, господин Местан. Благодаря, господин председател. Правя обратно процедурно предложение. Да, съвършено правилно е, че предложението на госпожа Златанова е първо по време, но за председател на Централната избирателна комисия. Няма значение. Не може да черпите права едновременно за две гласувания. Така че по отношение на алтернативността за заместник-председател това предложение се явява последно по време. Естествено е, че трябва да се гласува и последно по време. Благодаря. спрете да подвиквате оттам! Моля Ви, уважаеми народни представители! Ще поставя на гласуване направеното предложение да се гласува госпожа Маргарита Иванова Златарева-Русева преди гласуването на другите предложения, които са направени. Моля, гласувайте.

комисия. Моля, гласувайте. Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма. Госпожа Мария Веселинова Мусорлиева е избрана за заместник-председател на Централната избирателна комисия.

Уважаеми народни представители, поставям на гласуване кандидатурата на госпожа Севинч Османова Солакова, предложена от Движението за права и свободи за секретар на Централната избирателна комисия. Моля, гласувайте.

Госпожа Севинч Солакова е избрана за секретар на Централната избирателна комисия. Честито и на нея! (Ръкопляскания ДПС.) Поставям на гласуване предложението за госпожа Маргарита Иванова Златарева-Русева за заместник-председател на Централната избирателна комисия.

Онова, което днес като включена точка в дневния ред следваше да стори Народното събрание, бе да избере ръководство на Централната избирателна комисия. Всички останали дебати, които проведохме тук, които ни отклониха от главното ни основно задължение по Изборния кодекс, емоционално се отразяват

Моля Ви, господин Карадайъ! Напомням Ви да спазвате Правилника.

Овладейте емоциите си, колеги! Нашето задължение и правомощие, повтарям, е да гласуваме ръководството на Централната избирателна комисия. Това трябва да сторим ние. Ако не го сторим с това гласуване, което предстои с процедура за прегласуване, обричаме на фалстарт цялата Централна избирателна комисия. Мисля, че няма народен представител в тази зала, който да желае подобна последица. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това е предложение за прегласуване на предложението за госпожа Маргарита Иванова Златарева-Русева за заместник-председател на Централната избирателна комисия. Моля, режим на гласуване.

Изчакайте, господин Местан. Моля тези, които остават в залата да работят, да се държат спокойно. А колегите, които ще напуснат, да изчакаме да сторят това. Моля Ви без подвиквания и повишаване на емоционалния градус. И без това днес беше емоционален ден.

от ДПС.) Госпожо Дукова, ориентирайте се дали оставате в залата, или излизате. Моля Ви не се закачайте – Първа пролет е, но да си довършим работата.

Гласувахме „против”, защото избирането на госпожа Златарева за заместник-председател на Централната избирателна комисия би се явило в противоречие не само с гласуваната т. 2 от проекта за решение днес, а най-вече, защото ще се яви в драстично противоречие с чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс, която алинея гласи, че при назначаването на членовете на извън тези по ал. 7, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Съотношението между парламентарно представените партии и коалиции е, както следва: едва 5,14 – за ГЕРБ;

Движението за права и свободи следва да има двама членове плюс един член на ръководството. Указът на Държавния глава господин Росен Плевнелиев е в нарушение на чл. 46, ал. 8 и лишава Движението за права и свободи от един член на Централната избирателна комисия в полза на ГЕРБ. Повтарям, Президентът Росен Плевнелиев отне в нарушение на закона един член от Парламентарната група на ДПС, за да го даде на Партия ГЕРБ. Точно това направи днес Росен Плевнелиев, при положение че Изборният кодекс вече е обнародван. Ако той не е бил съгласен с разпоредбата на чл. 46, ал. 8, можеше да прати този закон в Конституционния съд. Но той не може да не изпълни закона. Върховенството на закона задължава всеки български гражданин да изпълнява закона от обикновения български гражданин до президента. Този принцип е особено валиден за самия Държавен глава. Освен това гласувах „против”, господин председател, защото, слава Богу, България все още е република с парламентарно управление, а не е република с президентско управление. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Местан. Други желаещи за отрицателни вотове има ли? Няма. Предлагам да гласуваме накрая решението, което ще Ви прочета още веднъж в пълния му вид с имената, които са избрани, сега ги нанасям. В случая ще „РЕШЕНИЕ за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия

Мария Веселинова Мусурлиева – за заместник-председател на Централната избирателна комисия; 1.3. Севинч Османова Солакова – за секретар на Централната избирателна комисия. Предлага на президента на Република България на основание чл. 46, ал. 8 и във връзка с чл. 46, ал. 7 от Изборния кодекс да назначи останалите членове на Централната избирателна комисия при спазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва: 2.1. Политическа партия „ГЕРБ” – 5 члена; 2.2. Коалиция от партии „Коалиция за България” – 5 члена;

предлагам да се върнем към продължаване на обсъждането

1. Алинея 2 се изменя така: „(2) При обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, които имат за предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурсите за проект, не може да се използва критерият най-ниска цена.” 2. В ал. 3, т. 2 думите „изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация” се заменят с „критериите за подбор, определени от възложителя”.” Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид. Колеги, има ли изказвания по този параграф? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя в редакцията на Правната комисия, както беше докладван

така: „1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а, или не се е явил нито един участник за договаряне;”. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 1 или 2 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.”

По § 33 има предложение от народния представител Таско Ерменков. Предложението е оттеглено. Има предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители: предложението в § 33, чл. 41, ал. 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 35: „§ 35. В чл. 41, ал. 1 се създава изречение второ: „С правилника за прилагане на закона се определят задължителното минимално съдържание на договорите и препоръчителните образци на договора и на приложенията към него.”

Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 36. Моля, гласувайте.

Предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 37: „§ 37. Създава се чл. 42а: Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.” Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам първо на гласуване предложението на народния представител Страхил подкрепено от Правната комисия и в нейна редакция, за създаване на нов § 37.

Моля, колеги, гласувайте!

1а със следното съдържание: „1а. В ал. 2 се създава нова т. 7: „7. когато с изменението не се променят или въвеждат условия, които, ако са били налице при първоначалната процедура за възлагане на обществена поръчка, щели да позволят допускането на участници, различни от първоначално допуснатите, или да позволят приемането на оферта, различна от първоначално приетата.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

„в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или;” бб) досегашната буква „в” става буква 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.”

6. 5. Създават се ал. 7 и 8: „(7) При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител-правоприемник. (8) При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по ал. 7, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължат обезщетение по общия исков ред.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма. Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Борислав Гуцанов, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Гласували 68 народни представители: за 9, против 11, въздържали се 48. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване

По § 35 има предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 39: „§ 39.

включително за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения – и за членовете на обединението.” 3. В ал. 5 и 6 думите „7-дневен” се заменят с „30-дневен”.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване § 35 в редакцията на Правната комисия, който става § 39 в окончателния закон. Гласували

предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители: „В § 36, относно чл. 45а и чл. 45б да се направят следните промени:

Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители – § 36 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлагат следната редакция на § 36, който става § 40: „§ 40. Глава трета се създава нов Раздел VII „Договор за подизпълнение” с нов чл. 45а и чл. 45б: „Раздел VII Договор за подизпълнение Чл. 45а. (1) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. (2) Изпълнителите нямат право да: 1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5; 2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: а) за предложения предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5; б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2. (4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. (5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение. (6) Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1-5. Чл. 45б. (1) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. (2) При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата, или част от нея не е извършена от подизпълнителя. (3) Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1. (4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.” Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Заповядайте, господин Ангелов. Уважаеми колеги, интересно как изпълнителят би платил на подизпълнителя, ако възложителят не се е разплатил с него? Така залагаме в закона фирми-изпълнители да си финансират авансово дейностите. Аз Ви предлагам този последен параграф да отпадне. Няма логика в това нещо. Как някой ще плати на друг, при положение че на него не му е платено?! И ние сега това го узаконяваме – аз не виждам абсолютно никакъв смисъл. Това ще доведе до доста порочни практики според мен.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ангелов, тук се касае само за окончателното плащане. Това не касае междинните плащания, които възложителят вече е получил, и говорим, че се разплаща с подизпълнителя от тези средства, които вече е получил по междинни плащания. Тук забраната е само за окончателното плащане. Благодаря.

Благодаря Ви. Има ли други изказвания? Няма. Тогава подлагам на гласуване предложението на народния представител Страхил Ангелов, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Заповядайте, господин Ангелов, за прегласуване.

Колеги, подлагам на прегласуване предложението на народния представител Страхил Ангелов, което не е подкрепено от Правната комисия.

Ще направя съобщение за парламентарния контрол, който ще започне утре в 11,00 ч.: Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на четири въпроса от народните представители Волен Сидеров, Ивелина Василева, Румен Йончев и Мартин Захариев и на две питания от народните представители Хюсеин Хафъзов и Милена Дамянова. Министърът на здравеопазването Таня Андреева ще отговори на шест въпроса от народните представители Ивелина Василева и Димитър Димов. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на 12 въпроса от народните представители Сияна Фудулова, Павел Шопов, Павел Гуджеров, Добрин Данев, Ирена Коцева, Джевдет Чакъров, Дурхан Мустафа, Иван Вълков, Халил Летифов и Шендоан Халит, Тодор Радулов и на три питания от народните представители Павел Гуджеров, Иван Вълков и Десислава Танева. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на пет въпроса от народните представители Гален Монев, Даниела Савеклиева, Станислав Станилов, Красимира Анастасова и на три питания от народния представител Ивелина Василева, Милена Дамянова и Веселин Вучков и Милена Дамянова. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на 13 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, Джевдет Чакъров, Иван Вълков, Красимира Атанасова и Николай Апостолов, Павел Шопов, Станислав Иванов и Снежана Дукова, Иван Вълков, Димитър Димов, Стефан Танев, Гален Монев и на четири питания от народните представители Лиляна Павлова, Ивелина Василева и Николай Нанков. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на четири въпроса от народните представители Милка Христова, Кирил Колев, Страхил Ангелов и Георги Свиленски и Иван Вълков. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще отговори на пет въпроса от народните представители Ивелина Василева, Страхил Ангелов – два въпроса, Даниела Савеклиева и Ирена Соколова. Министърът на културата Петър Стоянович ще отговори на един въпрос от народния представител Ирена Соколова и на едно питане от народния представител Хюсеин Хафъзов. Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на два въпроса от народните представители Страхил Ангелов и Красимир Янков. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Гален Монев, Валентин Радев и Дончо Баксанов и на едно питане от народните представители Валентин Радев и група

и Станислав Станилов и на едно питане от народния представител Борис Цветков. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на пет въпроса от народните представители Милка Христова, Смиляна Нитова, Тотю Младенов, Светлана Ангелова и Красимира Анастасова и на едно питане от народния представител Йорданка Йорданова. Министърът на инвестиционните проекти Иван Данов ще отговори на един въпрос от народния представител Павел Гуджеров. Министърът на външните работи Кристиан Вигенин ще отговори на два въпроса от народните представители Адриан Асенов и Станислав Станилов.